116 af 14. juni 2017 om statens bloktilskud til kommunerne og regionerne m.v. tilbage fra Finansudvalget). Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk Det punkt, som er opført som nr. 1 på dagsordenen, kan kun med Tingets samtykke behandles i dette møde. Kl. 14:46 Afstemning Formanden (Pia Kjærsgaard): Afstemning herom skal som bekendt foregå, ved at medlemmerne rejser sig op efter min anmodning. Jeg vil gerne bede Benny Engelbrecht og Erling Bonnesen om at forestå optællingen. Der stemmes først om samtykke til tredje behandling. De medlemmer, der stemmer for samtykke, bedes rejse sig.

samtykke til tredje behandling. De medlemmer, der stemmer for samtykke, bedes rejse sig.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

Tak for det. Og de medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak for det. De medlemmer, der hverken stemmer for eller imod, bedes rejse sig. Tak. for eller imod stemte 0. Ændringsforslaget er vedtaget. Der stemmes om ændringsforslag nr. 2 af Martin Henriksen (DF). De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig.

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der hverken stemmer for eller imod, bedes rejse sig. for eller imod stemte 0. Ændringsforslaget er vedtaget. Der stemmes om ændringsforslag nr. 2 af Martin Henriksen (DF). De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig.

der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. Og de medlemmer, der hverken stemmer for eller imod, bedes rejse sig.

Kl. 14:52 Forhandling Formanden (Pia Kjærsgaard): Forhandlingen drejer sig derefter om lovforslaget som helhed. Er der nogen, der ønsker at udtale sig om lovforslaget? Afstemning Formanden (Pia Kjærsgaard): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig.

De medlemmer, der hverken stemmer for eller imod, bedes rejse sig. For

Skulle det blive nødvendigt at indkalde Folketinget til yderligere møder, vil meddelelse om tidspunkt og dagsorden blive tilstillet medlemmerne skriftligt. Det forhold, at der foreløbig ikke er flere møder i salen, er som bekendt ikke ensbetydende med, at arbejdet ligger stille. Der vil som sædvanlig jævnligt været møder i Folketingets stående udvalg, ligesom der vil være andre arrangementer, som medlemmerne er engageret i. Dette er sagt for at imødegå den opfattelse, at mødefrihed i salen er ensbetydende med en tidlig sommerferie. Så ønsker jeg alle medlemmer en god og aktiv sommer. Og samtidig vil jeg godt takke alle ansatte på Christiansborg for deres indsats i det forløbne folketingsår. Rigtig god sommer til alle. Mødet er hævet. Tak.